iga teema puhul ühe täiendava või täpsustava küsimuse ja kaks lisaküsimust. Kui see sobiks, siis selle alusel võiks töötada. Aitäh! Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsusliikmed: peaminister Kaja Kallas, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ning tervise‑ ja tööminister Tanel Kiik. Läheme esimese küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, sellele vastab

seaduseelnõu, mis on tekitanud tormi valitsuskoalitsioonis, nimelt laste‑ ja peretoetuste tõstmise ja indekseerimise eelnõu, mis on väga oluline, mis on tegelikult väga hästi ka ette valmistatud ja mis on väga vajalik Eesti ühiskonnas Eesti peredele ja lastele kindlustunde loomiseks. See on riikliku stabiilse perepoliitika loomise seisukohalt ääretult oluline. Nüüd Reformierakond ja teie olete öelnud, et on vaja enne leida üksmeel koalitsioonis, et nii ikkagi ei saa eelnõusid vastu võtta, kui ei ole teada, millised on katteallikad, seda tuleks menetleda koos riigieelarve menetlusega ja riigi eelarvestrateegiaga. Lisaks veel, üldse sellised algatused, mis parlamendis alustatakse, kus üks koalitsioonierakond või üks koalitsiooni osapool koostöös opositsiooniga algatab, see on ka ennenägematu, ‑kuulmatu ja väärib hukkamõistu.Ma juba küsides lükkan ümber teie võimaliku vastuse. Need argumendid, mida te olete välja käinud, tegelikult ju ei pea, sellepärast et ka praegune koalitsioon näiteks on mitme Riigikogu avalduse eelnõu ja otsuse eelnõu puhul algatanud niimoodi, et osa koalitsiooni kuuluvaid saadikuid on algatusega ühinenud, osa mitte. Me mäletame siin ka eelnõu, mille puhul näiteks kümme Keskerakonna saadikut ei hääletanud ja mingit kokkulepet koalitsioonis ei olnud, see puudutas Ukraina territoriaalse terviklikkuse toetust. Samal ajal on praegune koalitsioon vastu võtnud ilma riigieelarve aruteluta nii keskmise pensioni tulumaksuvabastuse kui ka erakorralise pensionitõusu ja riigikaitsekulutused 380 miljonit, kus ei ole mitte mingisugust katteallikat

Esiteks, me kuidagi ei võitle lastetoetuste vastu. See ju ei vasta tõele. Kindlasti teie saate öelda, et tegemist on väga hästi ettevalmistatud eelnõuga, kuna selle on ette valmistanud teie fraktsiooni nõunik. Kindlasti te oma fraktsiooni nõunikke usute ja toetate.Te teate ka väga hästi, kuidas valitsused toimivad. Meil on siin Riigikogus 101 liiget ja valitsuskoalitsiooni saab moodustada see, kes saab selles saalis üle 50 hääle, hääle, üle 51 hääle, ehk siis tal on enamus. Valitsuses on koalitsioonileping, kus on kokku lepitud asjad, mida koalitsioon mida koalitsioon ei tee. Selliselt saabki valitseda, et sa tead, kui palju sul on hääli ühtede või teiste otsuste taga.Nüüd, ma kuidagi ei laida parlamendi algatusi. Vastupidi. Parlament on seadusandlik organ ja tuleb heade algatustega pidevalt välja. See ongi parlamendi töö. Küsimus sellest, mis on erinevus opositsioonil ja koalitsioonil. Erinevus on see, et opositsioonis saab tulla välja igasuguste ideedega, ilma et sa peaksid vastama tegelikult võrrandi teisele poolele, aga koalitsioonis, valitsuses, sa sa kannad valitsusvastutust ehk sa pead vastama küsimusele, kust raha selle ettepaneku katteks tuleb. Nüüd pensionitõusud. keskmise pensioni tulumaksuvabastus, mis jõustuvad järgmisest aastast, on arvestatud juba riigi eelarvestrateegias, mille valitsus paneb kokku neljaks aastaks. aastaks. Seal vaadatakse ka, et kulud ja tulud vastavalt klapiksid. Nii et see on see, kuidas valitsus toimib. Loomulikult, eks te teate ka väga hästi seda, kui esmajoones ei otsita tuge või otsita tuge või ei arutleta valitsuse sees, vaid arutatakse kuskil mujal, siis ilmselt on need häälteenamused, mis siin saalis moodustuvad, hoopis teistsugused. Mulle vägisi jah tundub, et just teine

kõik tahavad öelda selle populaarse osa, et kõik saavad raha juurde, aga keegi peab ütlema ka selle ebapopulaarse osa, keegi peab olema ka see täiskasvanu, kes ütleb, mille jaoks meil raha on ja mille jaoks ei ole. Paraku meil on terve rida igasuguseid muresid, mida ka teie ise olete tõstatanud, nagu kõrghariduse

liikmeteks. Ja et see rindejoon läheb opositsiooni ja koalitsiooni rida mööda? Mina küll tunnetan vastutust opositsiooni liikmena ja need eelnõud, mida Isamaa on esitanud, arvestavad ka riigi rahaliste võimaluste ja katteallikatega. No teie vastusega ma selles mõttes kuidagi nõustuda ei saa, te tõite jälle kuidagi valikuliselt ühe näite. Pensionide erakorralise tõusu ja keskmise pensioni tulumaksuvabastuse puhul on RES‑is planeeritud katteallikad, aga näiteks 380 miljonil riigikaitsekulutustel ei ole mittemingisugust katet. Ma veel kord kordan: see oli väga õige otsus ja oli vajalik see otsus kiiresti teha. Aga see kinnitab ka seda, et kui on vaja mingi otsus teha ja see on tõeliselt poliitiline prioriteet, siis selle otsuse langetamisega ei viivitata, see tehakse ära ja see sisend saab tulevikus riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia menetlemisel aluseks võetud. Nii te käitusite praeguse koalitsiooniga ka riigikaitsekulutuste puhul, ja väga õigesti käitusite. Aga meie arvates tuleks samamoodi käituda lastetoetuse eelnõuga. Aga nüüd minu küsimus. Täna on meil arutusel lisaeelarve ja mitmed muud eelnõud, mis valitsus on otsustanud siduda usaldusega. See tähendab, et sisulist arutelu parlamendisaalis toimuda ei saa, muudatusettepanekuid arutada ega hääletada ei saa. See on väga kahetsusväärne. Aga lisaeelarves on olnud meie ettepanek, mida valitsus oleks võinud arvestada ja mis on väga mõistlik: pensionitõus, mis on juba seadusega vastu võetud ja mis peaks jõustuma 1. jaanuarist järgmisel aastal, ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus – selle jõustumine tuleks tuua käesoleva aasta 1. juuliks. Siis kaob ära vajadus ühekordseks 50‑euroseks toetuseks, mis on tunduvalt bürokraatlikum ja aitab pensionäre

ligi 300 miljoni euro ulatuses lisakulutusi aastas, igal aastal, pluss veel indekseerimine, mis tähendab seda, et see summa igal aastal tõuseb. See paralleel riigikaitsekulutustega ei ole päris sama, sellel põhjusel, et riigikaitseotsused me tegime ühekordselt. Kiire otsus oli vaja teha jaanuaris, sest tõesti see, mida meie nägime, oli see, et Ukrainas algab täiemahuline sõda. Oli selge, et kui me seda otsust ei tee, siis tagasi me minna enam ei saa ja kui sõda tõesti siis kõik hakkavad varuma laskemoona, kõik hakkavad tegema riigikaitselisi kulutusi. See tähendab seda, et hinnad lähevad üles ja tekib puudujääk, mis ongi tekkinud. Tänu sellele, et me tegime jaanuaris kiired otsused, me saime minna hangetesse, tänu sellele me saame ka täna täiendavaid otsuseid teha nende raamide raamide sees, mida me siis otsustasime. Nii et see erinevus on see: iga-aastased kulud, mille jaoks sul peab olema püsiv kate eelarves ja riigi eelarvestrateegias, jätkuvalt, ja teine on ühekordsed investeeringud, mida tehakse kiiresti ja mida on võimalik katta ka laenu varal. See on see erinevus.Nüüd, eelnõude usaldusega sidumine. Ma olen teiega väga nõus, et ka mina ei eelista seda. Ma usun parlamentaarsesse demokraatiasse, ma usun sellesse, et peavad olema arutelud parlamendis, aga aga tõesti, kui teie opositsioonipartner EKRE ei ole blokeerinud mitte ainult lisaeelarve menetlust, millega on vaja kiiresti toimetada, arvestades asjaolusid, vaid on blokeerinud ka mitmed teised olulised algatused, siis valitsusel on üks tööriist, mida saab kasutada selle obstruktsiooni ületamiseks, ja see on usaldusega sidumine. Mul on kahju, et see tähendab seda, et parlamentaarset demokraatiat sellisel kujul on raske viljeleda. Aga ma tõesti palun ka teil, et te oma opositsioonikaaslasega räägiksite, sest sest obstruktsioon on erakordne asi, mida saab kasutada erakordsetel juhtudel, aga mitte iga eelnõu puhul. Kui see hakkab nii olema, siis jah, valitsuses on tööriist, usaldusega sidumine, mida saab kasutada, aga parem oleks see, kui me saaksime saaksime arutada asju mõistlikult, nii nagu teie olete teinud mõistlikud ettepanekud lisaeelarvesse, mida saaks arutada, või mis iganes teise eelnõusse, aga mitte sadades muudatusi lihtsalt selleks, et Riigikogu töö halvata. (Juhataja helistab kella.) See õõnestab parlamendi usaldusväärsust ja see kindlasti

õige pikalt on juttu olnud. Aga ma lähen tagasi korraks ikkagi selle RES-i juurde, aasta alguses väga õigesti tehtud riigikaitsekulude täiendavate investeeringu ja laskemoona soetamise vajaduse kontekstis. Meenutan, et kui te seal arutasite varasemalt seda riigieelarve strateegiat, siis seal oli planeeritud riigikaitsekulude vähendamine. Õnneks, nagu me pärast nägime, lõpuks jõudsime sinna, et riigieelarves ikkagi riigikaitsekulud ei vähenenud, kuigi see esialgu plaanis oli. Mul ongi küsimus sellesama

Kuidas me jõuaksime sellisesse arusaamisesse, et igas peres võiks olla normaalne vähemalt kolm last? Ma olen veendunud, et see meede kindlasti sellele ideele ja ideaalile kaasa võiks aidata. Kas te olete valitsuse tasandil arutanud või oma erakonnas, millised meetmed teie arvates võiksid olla need, mis meid rahvastikukriisist välja aitavad? Ma arvan, et need kindlasti ei saa olla ükski lühiajaline, ja ma ei heida ette, et praegune valitsus pole midagi teinud. Need ongi väga pikaajalised asjad. Aga millised on need ideed? Ja kas te olete nõus, et see peretoetuste tõstmine võiks sellele ideaalile kaasa aidata? Aitäh,

siis tegelikult ühekordsed toetused võivad korraks tuua kaasa hüppelise kasvu, aga see on lühiajaline. Selle kohta on tehtud uuringuid, näiteks 2018. aastal on see korraks toimunud, aga sealt edasi edasi enam ei ole. Nüüd, te küsite, mis siis aitaks. Lapsed sünnivad minu arvates ikkagi armastusest ja sellest, et pered tunnevad ennast turvaliselt, eelkõige, et emad on õnnelikud ja on valmis lapsi ilmale tooma. Kui me vaatame, mis aitab ja mis mõjutab sündimust. Lapsevanema tööga hõivatus ja piisav sissetulek ning majanduslik toimetulek. On üks selline tööjõu-uuring, mis näitab seda, et kui kui on võimalik lapsed kenasti saada lasteaeda ja kooli, siis tegelikult neid muresid sellega seoses ei ole. Ja see mõjutab sündimust, seal on väga selge mõju. Peresuhete kvaliteet ja vanemate vanemlik kompetents kompetents mõjutab samuti sündimust. Just see, et mõlemad vanemad panustavad laste kasvamisse, naised ei tunne, et see on ainult nende koorem, mis tuleb kanda, ja kui nad lähevad tööle tagasi, siis tegelikult lisaks sellele, et neil on tööülesanded, on endiselt lapsed põhiliselt nende mure. See on asi, mis mõjutab. Näiteks selle uuringu järgi, millele ma viitasin, Eesti lapsevanemad soovivad laste kasvatamisel rohkem nõu ja abi, kuid ei tea, kust täpselt

perekeskuste loomine tegelikult aitab vanematele pakkuda tuge, et oleks turvaline keskkond, kuhu lapsi ilmale tuua. Ja uuringud näitavad, et ligi kolmandik lapse saamisest loobumise põhjustest on seotud partneriga seotud probleemidega. Ehk emad ei ei tunne ennast turvaliselt ja just see on oluline, et meestel on oluline roll selles perekäitumises, et anda naistele seda turvatunnet, et mis iganes juhtub, nad ei jää lastega üksi. Teine lisaküsimus, Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud peaminister! Ma veel kord kordan, et minu arvates need riigikaitsekulutused, mida valitsus otsustas kabinetis poliitiliselt ja millel ei ole katteallikat veel olemas, on igati põhjendatud ja õigustatud. Võib-olla on need otsused olnud isegi liiga tagasihoidlikud ja oleks pidanud julgema otsuse tegema praeguses sõjaolukorras. Aga mu näide oli lihtsalt selle kohta, et kui see on vajalik ja see on prioriteet, siis langetatakse otsuseid ilma teadmata katteallikaid, nii nagu te olete ka selles valitsuskoalitsioonis teinud.Nüüd, Nüüd, pensioniküsimusele te jätsite kahjuks vastamata. Ma siiski küsin üle, miks te ei eelistanud 1. juulist pensionide erakorralist tõusu ja keskmist keskmist tulumaksuvabastust sellel aastal ja otsustasite, et teeme ühekordse 50‑eurose toetuse pensionäridele? See aitab neid tunduvalt vähem ja on bürokraatlikum. Miks te valisite selle lahenduse ega toeta meie ettepanekut tuua erakorraline pensionitõus ettepoole?Ja kolmandaks, te olete nüüd üle aasta olnud valitsuses peaminister ja võib-olla seetõttu unustanud natukene ära, mida parlamentaarne demokraatia tähendab. Ma väga tänan, et te soovitasite opositsioonipartneritega rääkida, aga opositsioonis ei ole sellisel kujul partnereid nagu koalitsioonis, ei ole olemas ka opositsioonilepingut ega ühist tegevust, see on koalitsioonil. Nii et meie EKRE-ga läbirääkimisi pidama kindlasti ei hakka. Neid saab pidada koalitsioon ja see ongi eelkõige valitsuskoalitsiooni kohustus ja valitsuse kohustus, opositsioonierakondadega läbi rääkida, kui tekib selline patiseis, nagu praegu tekkinud on. Oleks olnud mõistlik obstruktsiooniga alustada, obstruktsiooni käigus läbi rääkida ja otsida kompromissi.

tõesti hinnatõusudega kõige rohkem vaeva näevad. Ka sellel põhjusel lisaeelarves me oleme tõstnud toimetulekutoetust 33%, just et aidata kõige haavatavamaid, sest tõesti, meil on olnud suur hinnatõus. Muidugi teine pool sellest hinnatõusust on see, et meil on olnud ka väga suur majanduskasv. Majandus on kasvanud eelmisel aastal 8,6%, mis on tunduvalt kõrgem kui näiteks Lätis, Leedus või Rootsis, kus ta oli 4,8%, ja Soomes, kus ta oli sootuks 3,3%. See on paraku toonud kaasa ka selle, et hinnad tõusevad. Aga tõesti, pensionäridele lisaks pensionitõusudele oleme lisaeelarves ette näinud selle puhvri, et aidata sügisel neid sellega, juhul kui hinnad peaksid jälle väga väga kõrgeks tõusma. Paraku tõesti olukord on läinud veel keerulisemaks, kui me arvestame, et lisaks sellele energiakriisile on Ukrainas täiemahuline sõda, mis omakorda vähendab energiakandjate turulepääsu nii, et neid on vähem, mis tähendab omakorda seda, et hinnad on seeläbi kõrgemad. Nii et igal juhul järgmine talv tuleb raske ja me peame vaatama, et me aitaksime just neid, keda on kõige rohkem vaja aidata. Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi teise küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Jaak Juske, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ja teema on lastetoetused. Jaak Juske, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea peaminister! Tõepoolest jätkan lastetoetuste teemal. Sotsiaaldemokraadid on aastaid seisnud lastetoetuste eest, et see summa oleks igati väärikas ja tagaks meie lastega perede toimetuleku. Just sotsiaaldemokraatide valitsuses olles 2014 lastetoetusi oluliselt tõsteti. Muide, me tegime seda koos Reformierakonnaga. Vahepeal on läinud, kaheksa aastat on möödas, elukallidus on selgelt tõusnud, eriti viimase aasta jooksul, ja lastetoetuste määr on jäänud selgelt ajale jalgu. Sotsiaaldemokraadid on teinud ka oma eelnõu, et seda toetuse määra tõsta.

ühisest murest selles valdkonnas. Te olete aga öelnud, et sel juhul, kui parlament peaks selle ühiselt algatatud eelnõu vastu võtma, astute teie peaministri ametist tagasi. Tahan küsida, kas te olete jätkuvalt seda meelt, et kui parlament otsustab tõsta lastetoetusi, siis Eesti Vabariigi peaminister astub ametist tagasi. Kaja Aitäh! Nagu te väga hästi teate, parlamentaarses demokraatias saab valitsuse moodustada see, kellel on valitsuse moodustamiseks Riigikogu poolthäälte enamus,

toimib asi nii, et kõigepealt otsitakse koostööd koalitsiooni seest ja loomulikult otsitakse lisatuge ka opositsioonist erinevatele eelnõudele. Meiega praegusel juhul ei ole räägitud sisuliselt, meile ei ole arutamise aega antud, järelikult on mingi teistsugune koalitsioon koos. Mina ei saa olla sellise valitsuse peaminister, kus ma ei tea tegelikult, kui palju mul on Riigikogu saalis hääli mingite ideede läbisurumiseks või nende hääletamiseks siin. Selge on see, et järelikult on koalitsioon siis kuskil mujal. Nii et ei saa olla seda olukorda, kus peaministri selja taga toimuvad sellised asjad, mis toovad kaasa riigieelarvele ligi 300 miljonit täiendavat kulu aastas. Ligi 300 miljonit täiendavat kulu aastas tähendab seda, et tuleb leida ligi 300 miljoni euro ulatuses ka katet. Ja nüüd, see on see probleem. Teie soovite teha – ja ma saan teist väga hästi aru, sest te olete opositsioonis – ainult populaarse osa sellest võrrandist, tulles siia ja küsides, et no kes saab olla lastetoetuste tõstmise vastu. Tõepoolest, kes saab olla? Ka mina ei ole lastetoetuste tõstmise vastu. Aga ma olen valitsuses. Ja valitsuses sa pead tegema ka ebapopulaarse osa sellest võrrandist ehk vastama, kust see raha tuleb. Nüüd, kuivõrd tegemist on püsikuluga, täiendava püsikuluga, siis on kaks võimalust: kas riigieelarvest jäetakse mingi teine samas suuruses aastane püsikulu ära

täiendava püsituluga. Aga sellisel juhul oleks ka aus teil ja kõikidel erakondadel, kes selle ideega on välja tulnud, teha see ebapopulaarne osa sellest võrrandist ja öelda inimestele ausalt, millised maksud tõusevad selleks, et

Täpsustav küsimus. Jaak Juske, palun! Aitäh, lugupeetud spiiker! Hea peaminister! Ma sain teilt pika loengu parlamentaarsest demokraatiast, mida ma väga hästi tean, aga te muidugi jätsite targu mainimata, et parlamentaarses demokraatias on parlament, Riigikogu, valitsuse tööandja. Tegelikult parlament ootaks, et valitsus teeb oma tööd, hindab ka Eesti ühiskonna situatsiooni, ka perede toimetulekut, mis on selgelt väga kiire hinnatõusu tingimustes iga kuu halvenemas. Ja lastetoetuste tõstmine on hädavajalik samm. Kuna valitsus ei ole seda vajalikku algatust ise teinud, ongi tulnud parlament, teie tööandja, teile appi. Tõepoolest, parlamendifraktsioonide ülene algatus peaks olema selge märk ka valitsusele, et selle teemaga tuleb tegeleda. Ja kui tõepoolest parlament peaks selle eelnõu ka heaks kiitma – ja ma arvan, et parlament selle kiidab heaks, kuna enamik fraktsioone seda toetab –, siis on teil ülesanne see Riigikogu tahe, see seadus ellu viia ja leida ka vajalikud katteallikad. Aga kuna te mu küsimusele ei vastanud, siis ma küsin seda: kui parlament selle hädavajaliku seaduse heaks kiidab, kas te tõesti astute tagasi? Ei või jaa? Aitäh, lugupeetud Ma vastasin juba sellele küsimusele eelmises vastuses. Aga kui te ütlete, et teie võtate siin selle vastu ja tulge meile appi ja aidake see ära teha, siis mina ütlen sellisel juhul, et tulge siis meile ka appi

2000 eurot ja me ei saa seda püsikulu võtta, sellepärast et meil lihtsalt ei tule need kulud kokku. Ma palungi seda, et te oleksite ka nii-öelda täiskasvanud ja teeksite ka selle osa. Kui me peres ütleme, et olgu, meie sissetulek on see, aga vaat selle väljamineku me peaksime tegema, siis me ka ühiselt vaatame, kas keegi võtab endale täiendava töö või lähevad lapsed tööle, et seda kulu katta, või me jätame ära mingi muu kulu, müüme maha oma mingi muu vara, eks ole, kuigi vara on ühekordne tulu, see tulu, see ka ei aita, sul on püsitulu vaja leida. See on see osa, mis tuleb ära teha. Praegu tundub, te te ütlete ka, teie sõnavõtust tuleb välja see, et teie võtate vastu selle otsuse, et 300 miljonit täiendavat eurot tuleb leida kuskilt, ja ütlete mulle, et leia sina see raha. See pole päris õiglane. See pole päris õiglane, selliselt. Tehke siis ise ka see teine pool ja öelge välja. Nii nagu näiteks oli Šveitsis, kui küsiti kodanikupalga kohta. Küsiti rahvaalgatusel, kas te soovite kodanikupalka kõigile, aga aga küsiti ka ausalt see teine osa sellest võrrandist: kodanikupalk kõigile nii palju tähendab maksutõusu nii palju. Ja 73% inimesi vastas, et me ei soovi maksutõusu ja järelikult me ei soovi seda kodanikupalka kõigile. Oleks küsitud lihtsalt, kas te soovite kodanikupalka 1000 eurot kõigile, siis ma arvan, et 100% kõigil oleks käed olnud püsti, et loomulikult soovime. Aga tegelikult tuleb vastata ka küsimusele, mille arvel see tuleb tõstetakse makse, kas jäetakse midagi ära? Te teate ise väga hästi, et meil on väga palju vajadusi riigil veel, mille eest ka teie olete seisnud: pikaajaline hooldus, õpetajate palgad, kõrghariduse rahastamine. Ja sellel põhjusel vaadatakse neid asju alati kõike koos eelarvega. Ongi nii, et me kõiki asju ei saa teha, aga me saame otsustada, kuidas me neid asju jagame. (Juhataja helistab Ja nüüd kaks lisaküsimust. Helmen Kütt. Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Tegelikult on väga kurb, et täna siin saalis kõlab selline väide, nagu te ütlete, et mina pean leidma – te toonitate seda, et koalitsioonis on kokku lepitud teatud asjad. No ei pea teie leidma, tuleb koalitsioonil see leida ja arutada neid teemasid. Te rõhutate seda, et ei otsita valitsuselt tuge heade ettepanekute jaoks. Me oleme esitanud väga häid ettepanekuid, neid ei ole isegi mitte meiega läbi räägitud või [midagi meilt] küsitud. Me oleme esitanud ka praegu lisaeelarve kohta alla kümne muudatusettepaneku, mitte keegi pole valitsuskoalitsioonist isegi vaevunud nendel teemadel rääkima.Teine selle arutelu juures on see, et vaat nüüd on see obstruktsioon, mille tõttu head ettepanekud ei saa nagu

Ei ole seda sammu tehtud. Siis te puldis süüdistate, et opositsioon, leppige omavahel kokku, ärge tehke obstruktsiooni. Mina näen seda küll selliselt, et tuleks ikka teha nii, et kõigepealt see, kes on võimul, kaasab ka need, kes ei ole siin mitte [lihtsalt] opositsioon, vaid on rahva käest saanud mandaadi. Nad on valitud Riigikokku, nad esindavad teatud hulka valijaid. Nendega absoluutselt ei arvestata. Sellepärast on lihtsalt kurb. Aga minu küsimus konkreetselt on see. Me algatasime 22. märtsil eelnõu, mis puudutab esimese ja teise lapse toetuse tõusu 60 eurolt 100 eurole. Seda ei ole ju palju palutud. Aga selle kohta ei ole

Aitäh! Ma ei ole sellega nõus, et me ei ole toetanud teie ettepanekuid. Kõigepealt alustame kas või sellest, mis ei puudutanud küll raha, mis puudutas seda, et alaealised pääsesid ka psühhiaatri vastuvõtule tegime teiega koos.Kui me räägime energia toetustest – teie ettepanekuid võtsime arvesse. Tegime uued toetused selle jaoks, et vähendada bürokraatiat ja aidata inimesi, kes tõesti kõrgete energiahindade tõttu abi vajasid. Me tegime väga ulatusliku paketi, mis võrreldes

lisaeelarvega seoses meil tõesti paraku on nii, et nii Isamaa kui ka teie olete teinud ettepanekuid, mis tänu EKRE obstruktsioonile jäävad selle teerulli alla, sest me peame selle eelnõu siduma usaldusega, seda muudmoodi menetleda ei ole võimalik. Nagu ma ütlesin, ma ei pea seda õigeks, et see selliselt jõuliselt tuleb läbi suruda, vaid ma peaksin ka õigeks seda, et parlamendis on korrektsed debatid ja esitatakse muudatusettepanekuid, mida saab arutada. See

et neid kulusid ka katta. See on see palve. Et ei oleks nii, et tõesti kõik on suurepärased ettepanekud, mida opositsioon teeb, aga katteallika peab ikkagi leidma koalitsioon. Igal juhul võiks see olla koos, et tuleb ettepanek tõsta toetusi nii palju – ma olen öelnud, et ma ei ole toetuste tõstmise vastu, peamegi arutama –, aga peame arutama koos riigieelarve aruteludega, just sellel põhjusel, et

Kindlasti ei saa selle üle vaielda, et valitsus on püüdnud ka energiakriisi lahendada ja erinevaid toetusi teha. Aga kui me räägime nüüd lisaeelarvest ja sellest arutelust, siis ma võin teile öelda, kui teile ei ole öeldud, et näiteks rahanduskomisjonis parandusettepanekuid arutati nii, et kui oli kellelgi Riigikogu liikmel 20 parandusettepanekut, siis selle parandusettepanekute esitamise ajaks anti üks minut. Ehk mõned sekundid oli aega iga parandusettepaneku juures. Tegelikult ei arutatud seal neid parandusettepanekuid absoluutselt, sõltumata sellest, kas nad oleks siia saali tulnud või mitte.Aga

kui kolmas, vanem laps saab täiskasvanuks, siis peretoetus kohe ära ei kao. Tavaliselt, nagu me teame, on ülikooli minnes kulud veel suuremad. Aga te küsisite siin, kust leida katet. Ma võin öelda, et teil on lisaeelarves üle 200 miljoni pandud LNG-le,

see on sõna otseses mõttes Eleringi apsakas, et ta Läti ja Eesti vahel selle kolmanda liini avas. Need rahakatted on juba iseenesest kahe peale pool miljardit. Nii et lastetoetuste jaoks oleks kate täiesti olemas.

Esiteks, mina esindan valitsust ja see on täidesaatev võim. Ei ole minu asi kommenteerida seda, kuidas parlament oma tööd teeb. Rahanduskomisjon on parlamendi üks komisjon, parlamendikomisjonid saavad oma tööd ise korraldada ja parlamendiliikmed saavad ise teha ettepanekuid, kuidas seda paremini teha. Lihtsalt tuletan meelde, et et kui teie olite valitsuses ja meie olime opositsioonis, siis samamoodi ei antud meile põhiseaduskomisjonis aega muudatusettepanekute tutvustamiseks. Aga see on parlamendi enda töökorraldus ja neid kaebusi saime esitada meie siis ja saate teie esitada rahanduskomisjoni peale praegu, see ei puutu täidesaatvasse võimu. Nüüd, tulles selle küsimuse juurde: te seote jube mugavalt kokku lisaeelarves olevad 30 miljonit LNG-terminali ja selle haalamiskai ehitamiseks ning 170 miljonit gaasivaru soetamiseks. Need mõlemad on ühekordsed kulud. Samas, me räägime lastetoetuste suurendamisest, mis toob kaasa ligi 300 miljonit püsikulu aastas. Ehk üks kulu on ühekordne ja teine on püsikulu, see aastal leidma 300 miljonit juurde, mitte ühekordselt. Ehk siis seda selle jaoks katta ei saa. Gaasivaru ostmine, selle jaoks on meil ette nähtud lisaeelarvest 170 miljonit. See on vajalik sellepärast, et me teame, et Venemaa Venemaa gaasi enam ei tule ja LNG-võimekus üle maailma on ka piiratud, sest konkurents nendelesamadele energiaallikatele on väga suur. Me tegeleme sellega, et seda saada, ka riigi poolt me peame ka selle gaasivaru soetama ühe teravatt-tunni ulatuses, just selle jaoks, et

gaasihoidlas juhuks, kui maailmaturul peaks olema puudujääk. Siis oleks Eestil soetatud see varu ja selliselt saaks seda kasutada just kodude

"Halb märk valitsuskriisis?"; "Karilaid: Nädalavahetusel lastetoetuse tõstmise üle läbirääkimisi ei peetud", Õhtulehest nädalavahetusel; "Jälle valitsuskriis!", "Kas valitsus laguneb? Toompealt tuleb vastakaid signaale", Õhtulehest reedel; "President Karis: Koostööta ja usalduseta ei suuda valitsus riiki juhtida", Postimehest reedel; "Peaminister heiskas valge lipu", reedel Päevalehes.

Kui me meenutame, siis tegelikult see kriis oli ju enne seda, kui te valitsuse kokku panite. Te läksite tegema valitsust, kus üks osapool oli kriisis. Ja ma olen teiega nõus, sellega, mida te ütlesite rahvusringhäälingule aasta alguses: aasta alguses: "Ootan kriiside leevenemist, et saaks valitsemisega tegeleda." Mul on küsimus: mil viisil ja kunas te plaanite selle saavutada? Aitäh, Aitäh! Jaa. Väga hea küsimus! Tõesti, selliseid pealkirju praegusel ajal ei ole vaja. Minu meelest meil ei ole vaja ka valitsuskriise, arvestades seda, et et meil on energiakriis ja meil on Ukrainas toimuv sõda, millel on väga selged julgeolekujärelmid ka meile, millega me peame tegelema.

Praegu me oleme olukorras, kus tegelikult tõesti on sisse antud eelnõu, mida meiega ei ole läbi räägitud, et leida lahendust. Ja mulle tundub, et kuna teil on enamus koos, siis ei olegi meiega ju mõtet sellest läbi rääkida, sest teil on ju hääled sellel eelnõul taga. Ma saan Isamaast väga hästi aru, see on teie valimislubadus sõna-sõnalt, see on teie jaoks täiestijackpot, et tullakse teie teie valimislubadust täitma selliselt, et kõik hääled sinna taha saavad. Aga selge on see, et see muudab kogu Riigikogu toimimise toimimise või valitsuse toimimise dünaamikat päris selgelt. Nii et jah, selliseid ultimaatumeid on siin esitatud ja on keeruline. Nagu ma olen öelnud ja vastasin ka varem, kui sellised uued

kannatate selles või naudite seda olukorda. Tegelikkuses on ju võimalus teil see pull ära lõpetada, viia paber Kadriorgu ja panna kokku uus toimiv valitsus. Millal võiks seda oodata? Aitäh, Jaa. Kuivõrd meie koalitsioonipartner kogu aeg kinnitab, et nende soov on selles valitsuses olla, olla, siis jah, eks me tahaksime näha, et see väljenduks ka tegudes, mitte ainult sõnades. Eks see on praegu väga keeruline olukord. Neid kriise tõesti on olnud palju ja eks praegu on veel võimalus, et koalitsioonipartner mõistab selle teo tagajärgi, nii-öelda astub selle eelnõu tagant ära ja otsib lahendust koalitsiooni sees, nii nagu tavaliselt valitsuses tehakse. Soov on teha seda koos eelarvega, just selleks, et ka kõik teised vajadused saaksid saaksid kaetud. Aga kui see nii ei lähe, siis loomulikult on uued maa ja mere pildid. Peab vaatama, kuidas edasi. Mulle endale tundub, siin saalis esinedes või vaadates üldse seda poliitilist pilti, ja jääb vägisi mulje, et kuna on nii rasked ajad – tegelikult on rasked ajad tulemas veel sügisel ja me teame ju väga hästi, et on tulemas ka valimised valimised –, millele lihtsaid lahendusi ei ole, siis on sul palju lihtsam olla opositsioonis, öelda, kuidas kõik on valesti ja kuidas kõik võiks olla palju paremini, aga sa ei pea selle eest vastutama. Ehk siis, mida ma tahan öelda? Mulle tundub, et on hirmus trügimine opositsiooni, sest seal on kriisides olla tegelikult palju mugavam, eriti arvestades, et on tulemas valimised. Aga ma tahan öelda, et Reformierakond vastutuse eest ei põgene. Me ei ole seda kunagi teinud rasketel aegadel ega tee ka seekord. Oleme valmis seda valimisvastutust kandma, nii praegu kui ka vastu minnes talvele

Ma saan aru, et kaks kõige raskemat teemat on olnud viimastel aegadel valitsuses: üks on tervise- ja COVID-i teemad, teine on meie energiakulud. Äkki te oskate täna rohkem kommenteerida, lahti rääkida. Täna hommikul oli uudistes, et järjekordselt majandus- ja kommunikatsiooniministrile andsite ülesande leida lahendused energiahindadega. Ma tean, et

– ma ei mäleta, kas oli 16. juuli või mis kuupäevaks te selle korralduse andsite – lahendus? Mis tegelikult teie lootus on ja kas te usute, et sealt tuleb ka lahendust? Aitäh, Millest me peame aru saama, ongi see, et energias, energeetikas on väga keerulised ajad. Üks põhjus on see, et et ei ole võib‑olla varem tehtud kõiki otsuseid, mida oleks õigel ajal pidanud tegema, aga tegelikult väga suur osa on see, et me oleme täiesti uues olukorras. Juba eelmisel suvel hakkas Venemaa manipuleerima gaasitarnetega. Kui tavaliselt maist alates gaasihoidlaid täidetakse gaasiga, siis nad tekitasid kunstlikku defitsiiti, mille tulemusena seal gaasi nii palju ei olnud ja seda me nägime omakorda nendes elektrihindades, energiahindades üldiselt, mis talvel olid. Nüüd, kui meil oli

kui Riigikogu muudaks ära selle seaduse, et saab hinnad fikseerida pikemaks ajaks, siis nad saavad tulla 20–30 eurot megavatti tunni kohta alla sellest hinnast, mida nad püsihindadena praegu pakuvad. Ma lihtsalt märkusena ütlen, et kui näiteks Soomes on fikseeritud hinnaga lepinguid 90% 10% on börsilepingud, siis Eestis on see umbes 50 : 50. See tähendab seda, et tarbijad saavad küll osa väga madalatest hindadest, aga paraku peavad katma ka selle väga kõrge osa. Nüüd ma kutsusin uuesti need elektrimüüjad enda juurde ka küsimusega, et noh, tookord te lubasite, Riigikogu Riigikogu on nüüd need muudatused vastu võtnud, miks need hinnad ei ole alla tulnud. Aga vastus on see, et olukord on muutunud drastiliselt halvemaks, sest lisaks energiaallikate kriisile on tulnud ka sõda. See, et kõik riigid järjest loobuvad Vene gaasist, Vene

siis erasektor ütles nüüd, et nad saavad ise kõik tehtud. Mina küll kardan väga seda, et see on selline projekt, kus talvel öeldakse, et teate, et me ikkagi ei saa ise hakkama. Ja siis küsitakse jälle riigilt

Hea valitseja! Te vastasite mulle, et teie partner on öelnud, et nemad tahavad koalitsioonis jätkata. Vanasti oli sihuke ütlemine, et ära sina usu hundi juttu. Kui ma vaatan, teie paremal käel istuv inimene ... Minu küsimus on, kas te ise usute seda. Seda on nii mitu korda olnud. Koduvägivalla puhul ka inimesed alati ütlevad, et see on viimane kord, aga paremal käel istuv Signe ütleb teile, et tegelikult ei tohi seda uskuda. Seda ei tohi mitte mingil juhul uskuda. Ja kui ma vaatan teie hea koalitsioonipartneri, oma armsa ja lugupeetud kolleegi Jaanus Karilaidi käitumist, siis teda kirjeldati ennevanasti ütlemisega, et igas pulmas peig ja matusel kadunuke, aga minu meelest tema on saavutanud

Jaanus Karilaid ei ole valitsuses, ta on Riigikogus. Aga ta on tõesti koalitsioonis ja tõesti on tegemist väga aktiivse inimesega. See, et ära usu hundi juttu – mulle tundub, et teil tuleb see kuidagi oma kogemusest. Te olete ka olnud koalitsioonides ja teate, mida uskuda ja mida mitte. Eks see küsimus on see, et sõnad võivad olla üks ja teod võivad olla teine. Eks see on suur murekoht ja meil kõigil on ikkagi, ma arvan, selline

Austatud minister! Koalitsioonilepingus, mille allkirjastasite 25. jaanuaril 2021, on kirjas – ma nüüd tervet punkti ei tsiteeri, aga ühte osa sellest –, et pöörame erilist tähelepanu vähekindlustatud peredele, erivajadustega lapsi kasvatavatele peredele – ja nüüd eriti oluline –, üksikvanematele ja paljulapselistele peredele. Minu küsimus puudutabki üksikvanemaid. Üksikvanema toetus on püsinud aastakümneid muutumatu, see on 19 eurot 18 senti. Ja lugedes koalitsioonilepingut ja nii nagu peaminister rääkis, kuidas valitsused moodustatakse, lepitakse kokku, mida ära tehakse, me ootasime ka, mida siis päriselt tehakse, mis eelnõud

Statistikaameti ja Sotsiaalkindlustusameti andmetel esimese kvartali lõpus oli üksikvanemaid, neid peresid, kus toetust saadi, 8804. Ja lapsi, kes toetust said, oli 10 222. Järsku teil oleks nüüd võimalus siis öelda, kas sellist head ettepanekut, nagu sotsiaaldemokraadid algatasid, valitsus plaanib toetada? Või on teil mingid paremad mõtted, mida te soovite teha, et üksikvanemate toimetulek oleks kergem? Signe Riisalo, palun! Aitäh, proua Helmen Kütt, küsimuse eest! Üksikvanemate teema on üsna keeruline teema. Me ju teame, et üksikvanemad seaduse tähenduses on suuresti need vanemad, kes last üksi kasvatavad põhjusel, et teine vanem on surnud, või põhjusel, et lapse sünniaktis teise vanema nime ei ole. Kui me vaatame laste õigusi ja ka laste võimalust teise vanema toele, sealhulgas emotsionaalsele toele ja osalemisele kasvatuses, siis ei ole väga hea praktika see, kui me soodustame mis tahes riikliku toetuse või muu meetmega üksikvanemate juurdetekkimist just sel viisil, et sünniaktis vanemakanne ehk isakanne puudub.Aga tõsi on, et alates 2021. aastast on väga jõuliselt üksikvanema kasvatatavate laste arv kahanenud,

tõepoolest jõuliselt olemas. Aga üksikvanemate toetuse kohta on mitmeid mõtteid. Kõigepealt on oluline välja tuua, et

Peljatakse seda, et ühine hooldusõigus soovimatuse korral last ühiselt kasvatada võib olla murekohaks. Seetõttu on meil plaanis käivitada sügisel veel täiendavalt innovatsiooniprogramm, kus me püüame leida nutikaid nutikaid lahendusi isakande tegemise toetamiseks, et lapsed ei oleks üksikvanema lapsed. Samamoodi proovime ühes kohalikus omavalitsuses üksikvanematele piloodi korras pakkuda täiendavat paindlikku lapsehoiusüsteemi (Juhataja helistab kella.) ja otsida ka kogukondlikke võimalusi. Lisaks on plaan RES-i raames arutada üksi last kasvatava vanema toetuse suuruse tõstmist. Ja nüüd täpsustav küsimus. Helmen Kütt, Suur aitäh! Austatud minister! Tõepoolest, meie eelnõu puudutab seda, kelle sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaandmetes puudub isa kohta kanne või vanem on seadusega kehtestatud korras tunnistatud tagaotsitavaks. Ma ei ole päris nõus teie võrdlusega, et üks vanem on surnud. Tegelikult on olukord selles, et last üksi kasvatava vanema korral on õigus saada isalt elatist, tema surma korral toitjakaotuspensioni, aga me oleme väga vähe rääkinud sellest teemast, mis puudutab kunstlikku viljastust. Eestis tehakse üle 600 kunstviljastamise, meditsiiniregistri andmetel ainuüksi

"Hea Riigikogu liige, palun algatage eelnõu, mis lõpetaks selle üksikvanema toetuse 19.18, sest see on häbiväärne ja mind alandav. Olen kasvatanud üles kaks väga tublit last, kes praegu on üks lõpetamas gümnaasiumi, teine põhikooli, ja olen andnud oma meelest neile parima hariduse. Nendel lastel ei ole tõesti isakannet, aga see 19 eurot 18 senti on olnud enam kui 20 aastat see, millega öeldakse iga lapse üles kasvatanud üksikemale: aitäh sulle." Tegelikult minu küsimus puudutas seda, et üksikvanema peres tõepoolest on teisigi probleeme, lisaks rahatoetusele, aga see on ajale jalgu jäänud ja tegelikult vajaks see natuke laiendamist, vaatamist ja arutamist.

ülalpidamiskohustusliku isiku sissetulekust, makstud sotsiaalmaksust, aga lahendame me tegelikult ühte ja sama probleemi ehk ilma teise vanemata kasvava lapse majanduslikku toimetulekut, leevendame vaesusriski. Täpselt samamoodi, nagu te toote siia kunstliku viljastamise teel saadud laste arvu suurenemise, oleme ka meie täheldanud, et kui isa nime kande panemine ei ole enam Eesti ühiskonnas nii suur probleem ja isad vastutavad laste kasvatamise kasvatamise eest järjest enam ja enam, siis just nimelt kunstliku viljastamise teel saadud laste osakaal nende laste hulgas, kes on üksikvanema lapsed, on kasvanud. See on ka põhjus, miks on meil kavas analüüsida toitjakaotuspensioni ja üksi last kasvatava vanema toetust selle aasta lõpuks, et leida nutikad lahendused, kuidas päriselt aidata neid vanemaid, kes on lapse kasvatamisega üksi.Nii et kindlasti lisaks soovile tõsta üksikvanema laste toetust, vaatame me kõrvale sinna ka toitjakaotuspensioni saavate laste majanduslikku olukorda ja tuleme aasta lõpul nende ettepanekutega välja. Ja nii nagu ma olen varem Riigikogus öelnud, samuti sotsiaalkomisjonis, riigi eelarvestrateegia arutelude raames on see õige koht, kus me saame planeerida pikaajalisi kulutusi riigile ja võtta vastavaid kohustusi toetusmeetmena.Üks seaduseelnõu, mille sotsiaaldemokraadid on Riigikogule esitanud ja mis ootab menetlust, on samamoodi perehüvitiste seadus ja see puudutab võrdse kohtlemise lähtenurki, mida ma isiklikult sisuliselt väga toetan. See puudutab abikaasa kõrval ka registreeritud elukaaslase toomise seaduse sõnastusse, et tõepoolest, lapsed oleksid võrdselt koheldud, sõltumata sellest, kas nende vanemad on abielus või kooseluseaduse alusel partnerid. Kusjuures kooseluseaduse alusel partnerid on ka erisoolised inimesed, kellel on muud motiivid mitte abiellumiseks, küll aga on neil ühine soov lapsi koos kasvatada. Jaa, Ja nüüd kaks lisaküsimust. Aivar Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja! Austatud minister! Helmen avas koalitsioonilepingu read ja seal ridade sees on ka paljulapseliste perede teema.

lõpetamist toetavad. Ma tean, et sotsiaalkomisjonis ühehäälselt toetati esimese lugemise lõpetamist. Mulle meeldib selle eelnõu juures üks koht ja ma tahaksin teada, kas teile ka selline idee meeldib. Praegune peretoetus, mille meie erakond on kunagi siia saali toonud ja mis toimib, on see, et kui vanem laps saab täiskasvanuks, siis peretoetus kaob ära. Nüüd on peretoetuse eelnõus punkt, et kuni noorema

Aitäh küsimuse eest! Ma pean kahjuks ütlema, et sellisel kujul on seda sätet kindlasti raske toetada. Selleks on üsna objektiivsed ja praktilised põhjused. Esiteks on selles sättes seotud toetuse saamine või mittesaamine lapse täisealiseks saamisega. Kogu perehüvitiste seaduse lastetoetuste osa on siiski meil seotud lapse õppimisega ehk peretoetuste kontekstis lastetoetuse saaja on kuni 16‑aastane õppiv isik või kuni 19‑aastane õppiv isik, sealjuures õppeaasta lõpuni, kui ta selle kestel saab 19‑aastaseks.Teil on see seotud täisealisusega, aga minu hinnangul tekitab see päris palju segadust ja probleeme, nii et sellisel kujul ma seda toetada ei saa. Lisaks ei ole teil eelnõus toodud arvutusi, milline on see täiendav kulu. Kui eelnõu üldiselt on teil läbi arvutatud, siis see konkreetne meede ei ole. Ja ma võin teile öelda, et see meede toob täiendavalt kulutusi peaaegu kuus miljonit 2023. aastal, aga kuna arusaadavalt on ta istutatud või ehitatud kasvava kuluna,

on keeruline seda toetada.Kui on soov disainida tõeliselt head meedet, siis on võimalik nende läbirääkimiste juurde tulla sisuliselt ja kulude läbirääkimiste juurde jätkuvalt selle aasta suve lõpus, sügise alguses, kui riigi eelarvestrateegiast räägitakse ja me saame vaadata, milliseid hädavajalikke pikaajalisi kulutusi riik endale suudab võtta, milliste teiste tegemata jätmiste või kokkuhoiu arvel või ka maksutõusu arvel. Nii et selle juurde on võimalik tagasi tulla.Ma vaatan korraks ka saalis vasakule poole ja proua Helmen Küti suhtes mul on väga suur respekt, et ta on hoidnud üleval omastehoolduse teemat, pikaajalise hoolduse teemat. See on minu portfellis, teeb mulle sügavat muret. Ja 50 miljonit on see ressurss, millega me saaksime aidata neidsamu peresid, kes kasvatavad lapsi, aga kes peavad laste kasvatamise kõrvalt üleval pidama üldhooldusasutuses oma abivajavaid pereliikmeid. Kaalumise kohti on palju ja need tulebki läbi kaaluda, aga seda riigi eelarvestrateegia arutelude käigus. Aitäh Teine lisaküsimus. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Armas ametikaaslane, lugupeetud minister! Me üksikvanema toetuse juurest jõudsime sujuvalt laste võrdse kohtlemise ja kooseluseaduseni. Aga mul on siiski küsimus üksikvanemate kohta. Jah, meie muidugi toetame, et lapsi kaasatakse ja käsitletakse käsitletakse võrdselt, vanemaid samuti. Aga küsimus on selles, et eelnõu, mille me algatasime 12. mail, puudutab konkreetselt teatud muudatusi. Te ütlete, et teil on analüüs valmis aasta lõpuks. Natukene jääb mulje, et kõik need otsused, mis tehakse RES-i raames, mis on ka väga mõistlik – noh, ärge öelge, et see ei ole seotud tulevaste valimistega, eks nad ikka on. Eks nad on nii ühelt kui ka teiselt poolt seotud tulevaste valimistega. Aga see on ka see koht, kus järsku peaks mõtlema riigimehelikult ja mõtlema sarnaselt, et võib-olla mõned olulised ja head asjad, nagu pensionide baasosa tõus 20 eurot või keskmise pensioni tulumaksuvabastus või lastetoetuse tõus, võiks teha ära siis, kui on võimalik seda teha – selliselt, et see aitaks inimesi juba varem, mitte alles siis, kui see on vahetult enne valimisi, teadmata, kes järgmist valitsusvastutust kannavad. See eelnõu, mille meie esitasime, puudutas konkreetselt selle toetuse tõusu, ja ma väga loodan, et valitsuses te seda teemat siiski arutate ja oma arvamust sinna juurde andes võtate arvesse ka selle, et tõepoolest osa lapsi, kes on läbi kunstliku viljastamise sündinud, ja emad, kes kasvatavadki lapsi, kus ei ole isamärget, tegelikult vajaksid toetamist. Nad ei ole kõik toimetulekutoetuse saajad.

seletuskirjas on toodud kuluks natukene alla poole miljoni. Sotsiaalministeerium on teinud oma arvutused ja leidnud, et selle eelnõu kulu 2023. aastal on 4,5 miljonit. Kui seadus sellisel kujul vastu võtta, siis ei ole põhjust eeldada, et üksikvanemate laste arv jätkuvalt samas samas tempos kahaneb, mistõttu on laste sünde arvesse võttes ja senist vanemate käitumist arvesse võttes 2026. aastaks prognoositud kulu 4,7 miljonit.Kui ma olen sotsiaalkaitseministri toolil, siis ma pean vaatama kõikide Eesti laste heaolu. Meil on võetud terve hulk kohustusi, mida katta Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Erivajadustega laste toetamine kohalikes omavalitsustes lastehoiu‑ ja tugiisikuteenuse tugiisikuteenuse näol maksabcirca8 miljonit aastas. Need ressursid Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest lõpevad. Kui mul on kaalukausile panna need valikud, mis on väga rasked valikud, kas küsida riigieelarvest lisa erivajadustega laste lastehoiu‑ ja ka tugiisikuteenuseks, mida pered on harjunud kasutama, mille tõttu on alates 2016. aastast saanud lastevanemad osaleda tööelus, sest lapsed on hoitud ja teenused on tagatud, siis nende teenuste ärajätmine ei ole võimalik. Kõige jaoks raha kindlasti ei ole. Küll aga ma teen neid kaalumisi ja valikuid. Ja tõepoolest, nagu öeldud, üksikvanema lapse toetuse tõus on üks nendest ettepanekutest, mida on mõistlik kaaluda. Mul on väga kahju, et see ei ole leidnud teiste opositsioonierakondade ja Keskerakonna toetust ning see on välja jäänud ettepanekuna sellest ühest suurest eelnõust, mida me siin ühiselt oleme täna arutanud. Aitäh!

Ma tulen ikka ja jälle ühe ja sama teema juurde, see on energeetika. Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumile on eraldatud 227 miljonit eurot energiajulgeoleku meetmetesse. Sellest 170 miljonit on gaasivaru ja 30 miljonit on Eleringile LNG‑terminali opereerivas ettevõttes osaluse ostmine.

aga me teame, et erainvestorid on ju need, kes sellistesse asjadesse rohkem investeerivad. Praegu on küll tekkinud olukord, et nii nagu Klaipedas on terminal, mis on doteeritav, ja kui nüüd rajatakse aasta-kahe pärast Soome doteeritav terminal ja Eestis peaks olema doteerimata terminal, siis nad turul ei suuda ju kuidagi omavahel konkureerida. Kas me ei tee praegu liiga eraettevõtjatele, kes on valmis ise panustama selle raha?

vahel olnud. Aga kuna see on väga oluline teema, ma olen palunud kogu aeg valitsuskabinetis, et MKM sellest ülevaateid annaks. Ja asjad on tõesti muutunud väga kiiresti. Kogu sellel LNG teemal on kolm osa. Üks osa on see, et meil on Balticconnector ehk Soomega see gaasiühendus ja sealt on vaja toru haalamiskaini. Selle rajab Elering oma kuludega.

Haalamiskai peaks valmis saama novembriks sellel aastal. Nüüd on küsimus, kust tuleb see laev sinna kai äärde. MKM on pidanud läbirääkimisi ja saanud kokkuleppele Soomega. Kuivõrd Soome gaasitarbimine on 30 teravatt-tundi aastas ja meie gaasitarbimine on 5 teravatt-tundi aastas, neil ei ole praegu seda võimalust võtta FSRU‑d ehk seda laeva vastu. Kui meil on see võimalus, siis me rendime selle koos, nii et kulud kaetakse vastavalt gaasitarbimisega – 80% kannab Soome, 20% kannab Eesti – ja renditakse seda koos. Ja kõigepealt tuleb see laev siia Eestisse kai äärde, mis on juba valmis. See laeva rentimine on esiteks kallis ja teiseks on see, et neid laevu, mis on saadaval, on vähe. Erasektor on tegelikult see, kellel on nii ettevõtete kui ka inimestega lepingud gaasi tarnimiseks, ehk nemad on need, kes vastutavad inimeste ees või ettevõtete ees, et gaas oleks olemas. Riik saab teha selle, et me oleme selle gaasivaru omandanud. Mul saab aeg otsa, võib‑olla ma saan teile järgmise küsimuse ajal edasi vastata. Aga põhimõtteliselt praegu on erasektor öelnud, et seda Eesti‑Soome kokkulepet ei ole vaja, sest nad hangivad selle laeva ise. Ja see on kõik nende kulu. Mis on minu hirm sellega seoses? Ma ei ole absoluutselt selle vastu, et erasektor toimetab, tõesti, kui nad näevad seal võimalust teenida. Aga minu mure on see, et me ei oleks selles olukorras, kus me ütleme soomlastele praegu ära, jääme sellest projektist justkui maha, ja siis näiteks sügisel

see Soome-Eesti ühisettevõte räägib kümneks aastaks laeva rentimisest ehk see laev makstakse kaks korda rentimisega kinni. Eestisse ettevõtjad on valmis ehitama terminali, kus enam ei ole vaja sellist laeva tuua, mis ka vedelgaasi gaasistab. Teine teema on selle asja juures see, et te räägite, et tuleb üks teravatt gaasi osta. Selgelt selle 170 miljoni eest saab vähemalt kaks teravatti osta, kui me räägime LNG gaasi turuhinnast, ja mujalt gaasi osta üldiselt ei ole võimalik, isegi teoreetiliselt ei ole võimalik gaasi mujalt osta kui

Tehakse üleostmised küll, ma tean, et Eesti Gaaski on sealt ära ostnud mingid kogused, aga see on asja teine pool. Nüüd ma räägin sellest ühest teravatist. Te olete teinud lepingu Läti, Eesti ja Soomega võrdse kohtlemise teemal ja siis te ütlete, et viis teravatti on Eesti koormus ja 25–30 teravatti on Soome ja Läti on kusagil 15 teravati juures. Kui nüüd võrdselt jagama hakatakse, siis Eesti saab sellest ühest teravatist ju pisikese osa, aga tegelikult kokkuleppes on ju kirjas, et kui on kriisiolukord, siis kõik saavad sealtsamast Inčukalnsist sedasama gaasi. Või saan ma valesti aru? Kõik ettevõtjad saavad praegu niimoodi aru, nagu ma väljendasin. Aitäh! Kõigepealt, praegu ongi see olukord: kuna erasektor on öelnud, et nemad muretsevad selle laeva ise, siis riik seda laeva muretsema ei hakka. See ongi minu murekoht, et kui me nüüd ütleme selle üles, selle kokkuleppe, kus meie kulu oleks 20%, soomlaste kulu 80%, siis soomlased lähevad ise oma projektiga edasi ja meie loodame Eestis erasektori peale. Iseenesest, kui nad selle välja suudavad mängida, selle laeva ja kõik hankida, siis see on suurepärane. See kulu on erasektori kanda, kes teenib gaasi müügist. Ja see ongi praegu see, et me ei lähe tegema kahte paralleelset asja, vaid kui erasektor ütleb, et ta teeb, siis erasektor teeb. Lihtsalt minu mure on see, nagu inglise keeles öeldakse, et see on liiga suur, et ebaõnnestuda, see projekt on liiga suur, et ebaõnnestuda. Ja kas seesama erasektor, kes praegu väidab, et nad absoluutselt mingit toetust, mingit tuge riigilt ei vaja, ei vaja, ei tule sügisel meie juurde ütlema, et vaadake, me ikkagi ei mängi välja, nüüd riik peab välja päästma. Ja siis kõik, olen mina siin peaminister või keegi teine, peavad siin Riigikogu ees vastama, kuidas niimoodi, kuidas me nüüd sellises olukorras oleme. Praegu lihtsalt me lihtsalt me oleme nii keerulises kohas, see on see murekoht. Mitte et ma ei usalda erasektorit, vaid ma kardan, et meid võidakse panna fakti ette, et me peame igal juhul täiendavalt maksumaksja raha välja käima. Nüüd, mis puudutab gaasivaru, siis see 170 on jah ülekattega. Mina küsisin ka, et kui me vaatame neid hindu, siis selle eest saab rohkem, kas siis tuleb osta rohkem või siis väga selgelt ette näha, et kõik see raha, mis jääb üle sellest gaasivaru omandamisest, tuleb eelarvesse tagasi ja me saame kasutada seda tegelikult teiste murekohtade katmiseks. Ja nüüd kolmas küsimus, mis puudutab Läti, Leedu ja Soome neid kokkuleppeid. See mõte oli selles, et me sõlmime solidaarsuslepped, mis tähendab seda, et juhul kui meil on gaasi puudujääk, ei tekiks meil olukorda, kus näiteks Lätis või Soomes tehased, kes kasutavad gaasi, huugavad täie auruga, aga samas Eestis pole piisavalt gaasi, et kodusid kütta.

Aitäh! Ja nüüd kaks lisaküsimust. Andrus Seeme, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Väga austatud peaminister! Meil on täna Riigikogus lisaeelarve arutelu. Siinkohal ma tahaksin küll tunnustada valitsust ja koalitsiooni, mis näitab, et koostöö on väga hea, sest see on väga tõsine ja väga vajalik ja väga oluline dokument, seal on hästi palju olulisi asju.

Kõigepealt ma vastaksin, kui te lubate, Aivar Koka protseduurilisele küsimusele, mis ei olnud sugugi protseduuriline. See üks teravatt-tund, mis me omandame sinna Läti gaasihoidlasse, see on ikkagi meie enda gaasivaru. Ja täpselt samamoodi varuvad gaasi ka ka lätlased minu teada vähemalt. Nüüd lisaeelarve juurde. Tõesti, see on sõjaaja lisaeelarve, mis teil täna siin suures saalis arutusel on ja loodetavasti saab ka Riigikogu toetuse. Me eelkõige tugevdame laias mõttes riigikaitset ja ka elanikkonnakaitset, sest tihti on räägitud riigikaitsest väga kitsalt, mis tähendab tõesti kogu relvastust, laskemoona, kõike seda, mis on seotud päriselt riigi kaitsmisega, aga väga tähtis on ka laiapindne riigikaitse ehk elanikkonnakaitse tervikuna. Seal, te teate ise, kui käia inimestega kohtumas, siis inimestel on väga palju ärevust seoses nende uudistega, mis tulevad Ukrainast. Üks küsimus, mis ka väga palju on küsitud, on see, kas meil on õhuhäiresüsteemid, kuidas me saame teada, kui see oht üldse on, ja kas meil on varjumispaigad. Selle jaoks me eraldame raha. Öeldes seda, ma tahan ka öelda, et me ei näe tegelikult praegu mingit sõjalist ohtu Eestile, aga parem on olla valmis nii, et seda ei lähe kunagi vaja, kui see, et et meil ei ole neid asju, kui meil neid vaja läheb. Lisaks on tõesti, nagu ma eelmises küsimuses sain juba pikalt vastata, energiajulgeolekule eraldatud raha, selleks et me saaksime sõltumatuks Vene gaasist ja

kasvanud kütusekuludega, mis omakorda väljenduvad toiduhinnas, mida me näeme, mis on tõesti ka probleem, ja seeläbi saaksime neid hindu mõjutada, pluss olla kindlad, et meil on toiduvaru olemas. Eelarves me näeme ette ka

Teine lisaküsimus. Margit Sutrop, palun! Austatud spiiker! Lugupeetud peaminister! Minu küsimus lisaeelarve teemal oleks eesti keele õpetamise õpetamise kohta, just nimelt sõjapõgenike õpetamise kohta. Ma tean, et on ulatuslikult vahendeid selleks ette nähtud, koolid saavad [raha] juurde lisatundida andmise eest Ukraina lastele, aga mind huvitab täiskasvanute õpe. Kui ma õigesti olen aru saanud, siis Kultuuriministeerium, kes selle eest vastutab, on sinna praegu näinud ette umbes 10 000-le ajutise kaitse saanud inimesele A1-tasemel eesti keele õpetamist, aga huvi on tegelikult väga suur. suur. Mis saab siis, kui see summa on ammendatud, inimesed tahavad rohkem eesti keelt juurde õppida ja tahavad ka kõrgematele tasemetele veel minna eesti keelt omandama? Kas ma olen millestki valesti aru saanud, et see summa on praegu ainult 10 000 ajutise kaitse saanud täiskasvanu

vaja luua täiendavaid koolikohti alushariduses, sest Ukraina sõjapõgenike koguarvust 10% on selles eas, et alusharidust vajada. Sinna me eraldame 16,26 miljonit eurot. Täiendavad Täiendavad koolikohad üldhariduses 25% ulatuses põgenike koguarvust ja selleks on 44,88 miljonit eurot lisaks kõrghariduses, ja täiendavad koolikohad kutsehariduses, mida tuleb juurde luua. Nüüd, keeleõpe täiskasvanutele on teine pool. Haridus- Teadusministeerium saab 6,54 miljonit eurot juurde täiskasvanute eesti keele õpetajate täiendavaks koolitamiseks just selleks, et meil oleks õpetajaid, kes saaksid õpetada eesti keelt oleks õpetajaid, kes saaksid õpetada eesti keelt ka täiskasvanutele. On arvestatud 200 õpetaja koolitamisega, lisaks on keelekliki e-õppe kursuse loomine just ukraina keeles algajatele ja selle jaoks on ka täiendavaid vahendeid loodud. Lisaks, Kultuuriministeeriumi haldusalas on ka kohanemisprogrammi elluviimiseks 4,6 miljonit eurot ja eesti keele õppe pakkumiseks 4,5

näeb ette vahendid, näeb ette programmid, aga see peab olema ka motiveeriv. Ma loodan, et see toob juurde eesti keele õpetajaid, kes saaksid kõikidel tasanditel aidata kaasa, et meil Eestis oleks inimesi, kes eesti keelt aktiivselt kasutavad. Jaa, Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Head ametikaaslased, nüüd on ette registreeritud teemad läbi. Ma palun teid, pange ennast kirja, kui te soovite küsida, ja mul on väga suur palve, et te ütleksite kohe küsimuse alguses, kellele valitsuse liikmetest see küsimus läheb. Helmen Kütt, palun! Suur aitäh, austatud eesistuja! Lugupeetud tervise- ja tööminister Tanel Kiik! Järsku on teil midagi head ja toredat öelda saalis olevatele ja läbi telesilla kuulavatele inimestele, mõned head uudised tervishoiu- või töövaldkonnast. Muidu te siin lihtsalt istute.

töövaldkonnast Eesti elanike tööhõive on prognoosidest kõrgem ja Eesti elanike töötuse määr on täna isegi püsielanike vaatas madalam, kui ta oli näiteks aasta tagasi samal ajal, hoolimata kriisist. Samal ajal, tõsi on ka see, et tulenevalt sõjapõgenike saabumisest üldtöötuse number tervikuna on mõnevõrra kasvanud, aga ka siin näeme positiivset trendi: tänaseks on juba ligi 4000 sõjapõgenikku samuti leidnud töö ja tööealistest ajutise kaitse saanutest suurusjärgus kolmandik on töökoha leidnud. Nii et me näeme, et täpselt nagu valitsuse eesmärk – ja ma arvan, et ka siia saabunud inimeste eesmärk – on olnud mitte ainult pakkuda vajalikke teenuseid tervisevaldkonnas, sotsiaalvaldkonnas ja haridusvaldkonnas, vaid inimestele võimaldada ka töökoha leidmist. Me näeme, et need numbrid igal nädalal kasvavad ja siia saabunud sõjapõgenikud omale sobivaid leiavad.Tervisevaldkonnas, kui küsida nüüd viimaseid paremaid uudiseid, siis kindlasti see on see, et COVID‑19 pandeemia on jõudmas Eestis rohelisele tasemele. Täna me oleme tinglikult kollasel tasemel, tulenevalt sellest, et haiglates oli esmaspäeva seisuga veel natuke üle 100 Aga hetkel need trendid liiguvad selgelt allapoole. Nii et me jõuame siin vastu suve rohelisele tasemele, mis tähendab seda, et nii nakatumise näitajalt kui ka haiglaravi vajaduselt oleme

teinud ära tõhustusdoosi, seeläbi taganud endale parema kaitse ja aidanud hoida ära ka tervisevaldkonna ülekoormatust. Sellest hoolimata loomulikult valmistume

et võtta kaasa need kahe aasta kogemused ning peamised ettepanekud ja mõtted nii teadlastelt, tervisevaldkonna osapooltelt kui ka laiemalt, et olla uuteks laineteks võimalikult hästi valmis.Võib-olla tervisevaldkonnas, miks ma rääkisin COVID-ist, on see, et mida madalamad on numbrid, seda enam me saame pakkuda plaanilist ravi, seda rohkem saavad asutused toimetada vajalike terviseteenuste tagamisel. Nüüd juba mõnda aega, võib öelda, sisuliselt mingeid piiranguid ei ole plaanilise ravi kättesaadavuses.

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Andrus Seeme, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Hea sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo! Küsimus on teile. Küsimus on KOV-ide ja riigi koostöö kohta. Seoses sõjapõgenikega on kohalikel omavalitsustel päris palju lisategevusi ja koormusi ja muid probleeme.

välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel. Selle seaduse kohaselt on kuuekordne toimetulekutoetuse määr, üürisuhte alustamise hüvitis, vajaduspõhine toetus. Kehtiva seaduse alusel on tegemist siis kuni 900 euro suuruse võimaliku hüvitisega. Kui täna riigieelarve seadus

Tõsi ta on, et kui kohalikele omavalitsustele anda ülesandeid, tuleb alati ka arvestada, millist täiendavat halduskulu või haldustoimingut peab kohalik omavalitsus sellega tegema. Siin on meil ju tegemist olukorraga, kus meile on ootamatult lühikese aja jooksul tulnud juurde hästi palju inimesi. Kui me tavapäraselt räägime aastas kuni 60-st rahvusvahelise kaitse saajast, keda me oleme abistanud ja toetanud, siis nüüd on neid mitmetes kõikide kohalike omavalitsustega. Mul on kinnitus nii Tartu kui ka Tallinna omavalitsuselt, et nad on asunud tegema ettevalmistusi küsimuse volikogusse viimiseks, et saada vajalik allkiri ja asuda peale lisaeelarve vastuvõtmist juba hüvitisi Nagu te aru saate, kõik need kulutused, mida me oleme sõjapõgenike tarvis täna teinud, on suuresti Sotsiaalministeeriumi või Sotsiaalkindlustusameti enda eelarve vahenditest, lootuses, et lisaeelarve võetakse vastu. Seetõttu on siin ka see 17-miljoniline planeeritud kulu eeldusel, et kõik sõjapõgenikud ka seda toetust kasutavad. Võib tekkida ka küsimus, milleks on võimalik seda toetust või hüvitist küsida. Üürisuhte alustamiseks, tagatisrahaks, esimese kuu üüriks, maaklertasuks. Tegelikult võivad kohalikud omavalitsused kasutada seda ressurssi ka endale kuuluvate korterite kohandamiseks, samuti esmavajalike mööbliesemete soetamiseks. Üldjuhul seda toetust ei maksta sõjapõgenikele, vaid makstakse rendileandjale.

Minul on küsimus teile. Ja jätkan teie eelmise vastuse viimasest lausest, kus te ütlesite väga positiivselt ja optimistlikult, et haiglad saavad nüüd pakkuda seda tavalist, igapäevast ravi nendele, kes võib-olla on pidanud olema kannatlikud ja ootama. Palun, kas te natuke räägiksite täpsemalt, kas haiglatel on nüüd see erakorraline olukord – võib-olla ma ei kasuta õiget epiteeti – praeguseks lõppenud või missugune see ajakava on lähiajal? Aitäh, Riigikogu liige, aitäh küsimuse eest! Täna ametlikult oleme veel tervisealases hädaolukorras, aga tegelikkuses oleme sealt selgelt välja liikumas. Tõepoolest on ka Terviseamet teinud oma plaanid, et see hädaolukord asendada hädaolukorra ohuga, mis tähendabki seda, et me oleme valmis vajaduse

olukord paranenud. Nii nagu tervishoius ikka, on iga haigla enda huvi ühest küljest nii inimese tervise toetamise vaates kui ka puht haigekassa eelarve ja oma lepingu täitmise vaates

eriisoleerimisega selles vaates, et võidi terved osakonnad kinni panna, kui seal olid üksikud nakatunud patsiendid, siis nüüd käib töö tegelikult selle nimel, et kui pole võimalik tavapärastesse nakkuspalatitesse inimesi mahutada, siis saaks neid isoleerida nii palju kui võimalik muude osakondade raames ilma osakonna tööd tervikuna sulgemata. See on pikas vaates, võib öelda, ainumõistlik ja ainuvõimalik lähenemine. Vastasel korral me tekitame olukorra, kus igas uues pandeemialaines tuleb jälle ulatuslikult plaanilist ravi piirata ja kõik teised inimesed oma akuutsete tervisemuredega, mis võivad olla nende tervisele isegi ohtlikumad kui COVID‑19 haigus, võivad jääda ravita või nende ravi võib edasi edasi lükkuda. Nii et selles vaates ma olen mõõdukalt optimistlik, aga loomulikult, nagu enne ütlesin esimeses vastuses, märksõna on vaktsineerimisega hõlmatus, võimalikult kõrge tase, sealhulgas tõhustusdoosi tegemine, eeskätt riskirühmad, aga elanikkond tervikuna, et järgmine pandeemialaine tuleks võimalikult valutu. Tänan!

räägiksite lähemalt, kuidas see protsess nüüd kulgema hakkab? Kunas Eesti parlament seda peaks arutama ja mis võimalused on üldse NATO liikmesriikidel mõjutada ja läbi rääkida riikidega, kes ei soovi Soomet

Soome ja Rootsi ajaloolised otsused muuta seda julgeolekupoliitikat, nagu nad siiamaani on hoidnud, eriti Rootsi, kes on olnud ju väga pikalt neutraalne, otsustab ikkagi selle NATO-ga liituda – see näitab seda, et seda, et Venemaa oma tegevusega on pannud kõiki riike mõtlema, kuidas ennast kaitsta. Selge on see, et kui meie NATO suured liitlased on ka öelnud, et me kaitseme igat sentimeetrit NATO territooriumist, on pannud mõtlema ka riike, kes NATO-sse ei kuulu. Ma olen kinnitanud nii Soome peaministrile kui ka Rootsi peaministrile, et Eesti on NATO-s nende kõige suurem sõber ja me teeme kõik selleks, et et need protsessid läheksid kiiresti. Kuidas see protsess tavaliselt käib? See käib niimoodi, et praegu see liitumisavaldus allkirjastatakse, siis saadikud peaksid võtma vastu otsuse ja kui otsus on vastu võetud, siis see see saadetakse kõikidele parlamentidele ratifitseerimiseks. On kõlanud, et Türgi ei ole selle liitumise poolt. Järelikult tuleb anda neile ka aega seda arutada. Võib‑olla meie jaoks siin on tõesti kõik selge, me oleme seda protsessi väga lähedalt jälginud ja meie jaoks on Soome ja Rootsi liitumine absoluutselt positiivne. Aga mõned teised NATO liikmesriigid – ja NATO-s on 30 liikmesriiki – vajavad rohkem aega aruteludeks. Ma olen siin uurinud, et ratifitseerimine käib vastavalt Riigikogu töö- ja kodukorrale. Ja sellel on omad tähtajad, nii nagu demokraatias on, et on aruteludeks ajad

Meil on tulemas Madridi tippkohtumine juuni lõpus ja hea oleks sealt saada ka tugevaid sõnumeid mitte ainult Soome Soome ja Rootsi liitumise kohta, vaid tegelikult ka meie enda kaitse tugevdamise kohta, millest me oleme pikalt rääkinud ja mille nimel me oleme pikalt tööd teinud. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Riina Sikkut, palun! Aitäh, lugupeetud esimees! Lugupeetud peaminister! Ma proovin nüüd võtta mõne teema, mida täna käsitletud ei ole. Küsin sõjapõgenike kohta. Koroona aeg näitas, et tegelikult vajadus plaani järele, olukorra pideva monitoorimise järele, vajadusel kohanduse tegemiste järele, aga ka koostöö järele, näiteks kohalike omavalitsustega, oli väga tähtis. Nüüd, kui meile on jõudnud 38 000 sõjapõgenikku ja lisa eelarves on plaanitud, et 50 000 sel aastal ehk Eestisse jõuab, siis kuidas on selle olukorra juhtimise ja monitoorimisega? Kui tihti valitsus ülevaateid saab? Millised pudelikaelad on tuvastatud, on nad majutamises, keeleõppe pakkumises, koolikohtade leidmises või tervishoiuteenustele ligipääsus? Kes vastutab nende lahendamise eest? Ja kuidas on selline koostöömudel kohalike omavalitsustega praegu toimimas või mis see koostöö kohalike omavalitsustega on? Aitäh, Väga hea küsimus. Igast kriisist me õpime midagi ja kui me need õppetunnid hästi ära teeme, siis tegelikult me läheme järgmisesse kriisi tugevamana. Miks ma seda ütlen, on see, et tervisekriisis said väga hästi tööle regionaalsed kriisikomisjonid, mida juhib Päästeamet, kus on kohalikud omavalitsused ja kus on see infokanal.

ka tagasisidet, mis on probleemkohad. Nüüd, kui tihti me saame ülevaateid? Meil on praegu praegu olnud kaks korda nädalas valitsuse kabinetiistung, kus me julgeolekuteemasid arutame ja muu hulgas põgenikke puudutavat. Me saame sellest pidevalt ülevaateid, kui palju meil põgenikke on ja millised on need murekohad. Oli meil murekohad. Oli meil hädaolukord ja hädaolukorra juhiks oli Politsei- ja Piirivalveamet. Eelmisel nädalal me andsime Politsei- ja Piirivalveametile selle peanoogutuse, et see hädaolukorra seis on nüüd lõppenud, sest põgenikevool enam nii suur ei ole.

pikaajalisest majutusest, ja murekohtadest, mis on põgenikega seoses. Üks asi, mida ma tahan eriti rõhutada, on ikkagi laste haridus. Paljud põgenikud on siia tulnud, aga enamik neist tahab minna tagasi ja arvab, et nad saavad tagasi minna üsna ruttu. See tähendab, et lapsed on õppinud Ukraina digiõppe raames või kaugõppe raames, mis tõepoolest, nagu haridusminister meile ütles, töötab üsna hästi ja on väga hästi korraldatud, see e-õpe. Aga meie murekoht on see, et me saaksime nendest lastest ja haridusvajadustest ikkagi piisavalt varakult teada, sest kui me saame teada augustis, siis me ei jõua neid koolikohti luua, meil oleks vaja teada neid nüüd mais ja juunis, millistes piirkondades just need lapsed on, kus ja millistes

Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Minu küsimus on tervise‑ ja tööminister Tanel Kiigele. Küsin COVID-19 plaani kohta. Te ütlesite ka enne oma vastuses eelmisele küsimusele, et vaadatakse üle vaktsineerimisega hõlmatus.

Eelmisel nädalal Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikakomitees kuulsin haigla murest, et ka väga paljud haiglatöötajad ei ole motiveeritud praegu tegema just seda kolmandat, tõhustusdoosi. Mida tegelikult selles COVID-i plaanis saab ette näha, selleks et me ei kaotaks aega, et jälle suvi ei läheks nii-öelda nässu ega avastataks hiljem, et see on probleem? Mis praegu on kavas teha selleks, et neid vaktsineerimise numbreid viia ikkagi meie enda seatud sihtmärkideni ja just tõhustusdoosi kohta teha inimestele selgeks, et see on hädavajalik? Austatud

on tulnud uute tüvedega, ja paratamatult ettevalmistused, mida tehti, aitasid seda leevendada, aga alati võib öelda, et tagantjäreletarkusena oleks teinud veel asju. No näiteks ka vaktsineerimisega hõlmatus eelmise suve jooksul kasvas kogu ühiskonnas üle 20%. Võib-olla avalikult jääb mulje, nagu poleks justkui vaktsineeritudki. Tegelikult see tõus oli toona veel päris kiire, kevad, suvi, sügisel tegelikult oli see, kus see tempo läks alla, kuna lihtsalt suurem osa elanikest oli selleks ajaks oma vaktsineerimisvõimalust kasutanud ja see väiksem osa, kes polnud seda veel teinud, on olnud keerulisemalt veendav, ütleme niimoodi. Nemad on vajanud rohkem tööd perearstide kaudu, haiglate kaudu, tööandjate kaudu, ka avaliku kommunikatsiooni kaudu. Kuidas tõsta vaktsineerimisega hõlmatust? Kui me alustame tervishoiutöötajatest, siis seda muret olen ka ise kuulnud. Siin loomulikult valdav osa on tegelikult ära teinud nii esimese, teise kui ka tõhustusdoosi, aga on ka neid, kes näiteks hetkel hindavad, vaatavad, kas tuleb veel mingisugust kohandatud vaktsiini, millest on palju räägitud.

see selgubki suve jooksul. Kas jõutakse uute, kohandatud vaktsiinide reaalsete tarneteni ja on võimalik teha see tõhustusdoos vastu uut lainet uue vaktsiiniga, kelle jaoks siis kolmas, kelle jaoks neljas doos, seda me alles näeme. Aga igal juhul tõhustusdoosidega hõlmatuse tõstmise nimel töö jätkub

ja kampaaniad on tihti jäänud selle taha, et siin on niivõrd palju tehnilisi detaile, mis on kahjuks osutunud takistuseks. Loodame hiljemalt sügiseks ka need küsimused lahendada. Sügisel kindlasti vaja sellist uut täiendavat kampaaniat, kus, ma arvan, raskuskese on riskirühmadel, aga loomulikult ka laiemal elanikkonnal. Riskirühmade puhul me pakume võimalust nii gripi kui ka COVID-19 vastu vaktsineerida, sest tegelikkuses me näeme ka praegu, et mõlemad neist põhjustavad arvestatavat haiglakoormust ja suremust. Eeskätt eakatel on võimalik saada mõlemat vaktsiini tasuta. COVID-i oma on hetkel kõigile tasuta kättesaadav, mis on õige, eakate puhul 65+ ja hooldekodud on need kohad, kus me täna, selle aasta oktoobrist oleme pakkunud vaktsineerimist tasuta, hooldekodude puhul natuke varasemalt,

ikka koroonateemadel. Hea uudis on, et tavaravi kättesaadavus hetkeks on meil taastunud. Aga sügis läheneb, uus laine on tulekul. Ja iga konkreetse haigla toimepidevuse huvides on väga oluline, kuidas on võimalik sorteerida ja paigutada haiglasse koroona kahtlusega inimesi ja COVID-haigeid. Kas ministeeriumil on ülevaade, kui palju on meie haiglates üle Eesti nakkushaigete raviks palateid ja isolaatoreid sealhulgas? Aitäh, Aitäh! Tavapärane number, mis on kasutada olnud eraldi nakkushaigete puhul, on olnud saja juures. Aga COVID-i ajal me oleme seda oluliselt erakorraliselt suurendanudki teiste osakondade arvel. Aga nii nagu väga hästi teate tervisevaldkonnaga kursis oleva inimesena, ei ole peamine murekoht palatite arvu suurendamisel mitte füüsiline ruum, vaid on tervishoiutöötajad. Ehk üldjuhul selle ühe osakonna arvel näiteks isolatsioonipalatite, eneseisolatsiooni võimaluse tõstmine tähendab tegelikult, et need tervishoiutöötajad, kes tegelesid võib-olla mõne muu eriala patsientidega, on sunnitud tegelema nakkushaigete patsientide raviga ja seejärel taas jäävad teised patsiendid väiksema tähelepanuga. Me oleme täiendavalt Euroopa Liidu rahadest tegemas

potentsiaalselt nende haiglate ümberkorraldamist, et ei tuleks terveid osakondi sulgeda, ümber teha, näiteks tulevaste, võib-olla veelgi ohtlikumate tüvede või täitsa uute nakkushaiguste leviku korral. Samuti, kui me räägime nakkushaigete käsitlemisest, siis oluline, nagu viitasin, on personal. Siin oleme kokku leppinud konsensusleppes, mis tähendab tervishoiuharidusvaldkonna osapoolte vahel õdede juurdekasvu,

Loomulikult see eeldab ka vastavat lisaraha tervishoiuvaldkonnale, et oleks võimalik ka konkurentsivõimelist töötasu pakkuda. Ning just värskelt hiljuti leppisime kokku ka Tartu Ülikooli residentuurikohtade arvu suurendamise erinevatel erialadel, et ka siin seda defitsiiti vähendada. Nüüd on kindlasti

mis on konkurentsivõimeline ka meie põhjanaabriga, ja samal ajal oleks tagatud loomulikult selleks vajalikud eelarvelised vahendid haigekassas, et tervishoiutöötajate palgatõusuga koos oleks võimalik tagada ja ideaalis ka suurendada raviteenuste kättesaadavust Eestimaa inimestele. Aitäh!